**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo 246 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, pomorstvo promet i veze. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske je 19. srpnja 2007. godine donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo II" i isti memorandum je potpisan 1. listopada 2008. godine. Inače, "Marco Polo II" je program Europske unije za poticanje i subvencioniranje prijevoza tereta, prvenstveno morskim, riječnim i željezničkim prometnim sustavima. Sam program je usmjeren na subvencioniranje tj. dodjelu financijske potpore i to do 30% troškova uspostave i održavanja pojedine prijevozne usluge na rok od 3 godine i namijenjen međunarodnim konzorcijima poduzetnika kako bi se u što kraćem roku poboljšala ekološka djelotvornost prometnog sustava te okrupnio pomorski, riječni i željeznički sustav. Ulaskom Republike Hrvatske u ovaj program otvaraju se mogućnosti, dakle onda putem tih konzorcija i hrvatskim poduzetnicima i uključivanje u intermodalne prijevozničke sustave Europske unije i korištenje financijskih poticaja Europske komisije. Na ovaj način smanjuju se troškovi prijevoza i povećava konkurentnost hrvatskog prometnog pravca i svih sudionika u prijevozu, uključujući i cestovne poduzetnike, cestovne prijevoznike, kao i korisnike morskih, riječnih i željezničkih prijevoznih usluga, ali i pružatelje usluga razvoza. Također treba imati naumu da izgradnja infra-strukturnih prometnih sustava predstavlja tek osnovni preduvjet razvoja hrvatskog prometnog pravca, dok uključivanjem u ovaj program "Marco Polo stvaraju se pretpostavke za uspostavu kvalitetnije prometne usluge, povećava se mogućnost daljnjeg razvoja hrvatskih poduzetnika koji pružaju uslugu u prijevozu tereta kroz Republiku Hrvatsku. Prijedlogom ovog zakona potvrđuje se, maloprije kako sam rekao, potpisani Memorandum između Republike Hrvatske i Europske zajednice, no pri tome Republika Hrvatska jasno za uključivanje u ovaj program treba osigurati sredstva u razdoblju od 2009. do 2013. godine u ukupnom iznosu od 988 tisuća eura, no pri tome jasno da će se ta sredstva u velikom dijelu, odnosno oko 75% tog iznosa osigurati iz predpristupnih europskih fondova, dakle PHARE programa i IPA-e. Primjerice, u 2009. godini ukupna članarina Republike Hrvatske za sudjelovanje u ovom programu iznosi milijun i iz IPA-e je osigurano oko milijuni 151 tisuća kuna, dakle sudjelovanje Republike Hrvatske sredstvima iz državnog proračuna iznosila bi 233 kuna. Dakle, iako se radi o značajnim ukupnim sredstvima koja će se utrošiti na sudjelovanje Republike Hrvatske u programu "Marco Polo II" značajno će, uključivanjem jasno hrvatskim prijevoznika, porasti atraktivnost hrvatskih prometnih pravaca te će se otvoriti mogućnost uspostave intenzivnijeg razvoja prometa. Prvenstveno recimo na pomorskim koridorima između Republike Hrvatske i Italije, jer već se sada promišlja o uspostavi pomorske linije Bakar-Chioggia, Rim-Ortona, Ploče-Budimpešta, Zadar-Split sa sa Anconom i drugih prometnih pravaca te na željezničkim pravcima lučkog zaleđa, a posebno postoje projekti koji će se kandidirati u projekt "Marco Polo II" i na na 10. željezničkom koridoru. Ukupna vrijednost koju mogu očekivati hrvatski poduzetnici iz ovog projekta po pojedinom projektu iz ovog programa, po pojedinom projektu iznosi od 2 do 4 milijuna eura. Kako bi što spremnije Republika Hrvatska ušla u ovaj program, Vlada je osnovala i potiče rad Udruženja za promicanje međuobalnog, pomorskog povezivanje tzv. Short Sea Shiping centar u Hrvatskoj koji u skladu sa smjernicama Europske komisije pomaže svim potencijalnim sudionicima u ovom programu da se mogu pripremiti za natječaj. Inače, prvi natječaj raspisan je prije par dan, točnije 9. veljače i mi, nakon usvajanja ovog zakona i potvrđivanja ovog memoranduma i ratifikacije samoga memoranduma, možemo i omogućujemo našim poduzetnicima da se uključe već u ovaj prvi program, prvi natječaj koji traje tri mjeseca nakon čega će se će se osigurati i određena sredstva za hrvatske poduzetnike, hrvatske prijevoznike koji će se na taj natječaj javiti. Stoga i predlažemo da se ovaj memorandum jasno usvoji i po hitnom postupku zbog potrebe da se čim prije krene u realizaciju samog programa. Hvala. Odbori? Odbor za pomorstvo, promet i veze, predsjednik odbora, gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Hrvatskoga sabora na 21. sjednici 29. siječnja ove godine raspravio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo II". Odbor je prijedlog zakona razmotrio kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da je cilj zakona potvrđivanje Memoranduma o razumijevanju i o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo II", čijom provedbom se očekuje utvrđivanje općih načela, rokova i uvjeta sudjelovanja Republike Hrvatske u samom programu "Marco Polo", a za dodjelu financijske pomoći zajednici radi poboljšavanja ekološke djelotvornosti sustava prijevoza tereta morem. Također je naglasio da je potpisivanje rečenog memoranduma bio neophodan preduvjet za otvaranje mogućnosti podnositeljima projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske u predmetnom programu, a putem natječaja za prijavu projekata koje raspisuje Europska komisija. Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice predstavlja pravnu osnovu koja će omogućiti Republici Hrvatskoj sudjelovanje u samom programu projekta projekta "Marco Polo" u okviru kojeg je predviđeno i korištenje financijskih sredstava iz predpristupnih programa. Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Odbor za zakonodavstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Nema

ovako kako je u cijelosti i napisano. Moram kazati da je zakon vrlo jednostavan, ima dva članka tako da nemamo puno što razgovarati o takvom jednom zakonu. Međutim, drago mi je da smo eto ovim zakonom potvrdili i memorandum koji je potpisan u listopadu 2008. godine. Ali dozvolite mi evo sad samo prilika mi je pa da kažem možda dvije rečenice o memorandumima, o zapisnicima, o ugovorima koje preuzimamo na način da to unaprijed negdje se obavežemo, a tek onda tako nešto dolazi ovdje ovdje u formi zakona u Sabor Republike Hrvatske. Čini mi se da bi možda bilo obrnuto bolje da ipak znamo o čemu se radi kada se dakle stvari događaju. I neizostavno se nameće pitanje iza ovog formalnog načina ili ovog formalnoga što u zakonu stoji što bi to trebalo biti operativno ili ono sadržajno kao što je moj kolega Dorić rekao prijedlog zakona o ratifikaciji nešto nešto prije što to stoji iza toga. Tko će sada odraditi onaj sadržajni dio da se možemo pravovaljano kandidirati kao što je državni tajnik rekao na natječaj koji je već otvoren i kandidature su počele. Tko će se to kandidirati, samo prijevoznici kako sam ja shvatio koji će dobiti onda 30% subvencija za prijevoz. Ali čini mi se da je sadržaj ovog zakona i bit ovog zakona je malo drugačiji, a to je da se prije svega poboljša ekološka djelotvornost sustava prijevoza teretom. Čini mi se da bi u tom ekološkoj djelotvornosti ne bi se trebalo svesti samo na formalno subvencioniranje prijevoza, nego da bi tu trebalo onda vidjeti koliko se tu i ekološki možemo drugačije ponašati u tom prijevozu. Pa bih ja samo jedan primjer rekao. Da li je kroz ovaj, potvrđivanje ovog memoranduma ovim zakonom da li ćemo na neki način imati kontrolu da li su teretna vozila u Hrvatskoj koja se kreću našim cestama i autocestama udovoljavaju svim europskim normama o ispuštanju ispušnih plinova, da li su u tim graničnim okvirima ili ne. Evo, recimo to bi po meni trebalo biti jedan o projekata koji bi se možda trebao kandidirati. Drago mi je da je osim željeznice i morskih puteva da smo na neki način ćemo kandidirati vjerojatno i projekte koji se, prijevozi odvijaju i vodnim, plovnim putevima u Republici Hrvatskoj. Mislim da je taj dio također zapostavljen. ono što bih htio spomenuti. Rekli ste gospodine državni tajniče da se to prije svega odnosi na projekte koji će kandidirati prijevoznici. Da li tu stoji nekakva strategija Ministarstva pomorstva, prometa i veza gdje bi onda mogli znati da će to možda biti i neki infrastrukturni projekti koji će omogućavati da onda prijevoznici lakše se prevoze kroz Hrvatsku. Da li tu ide se ne razumije./… mogućnost da se brodom prevoze kamioni. Da li tu ide rijeka Ravena kao što je nekad bila Ancona Split koja već postoji da li ćemo onda moći iz tih sredstava koristiti za infrastrukturu. Jer očito je da u Bakru ili negdje drugdje da ne nabrajam gdje nije sve učinjeno da bi mogli prihvatiti toliki toliki broj tih vozila, odnosno kamiona koji će se tamo iskrcati. Evo, to mi se čini da je na neki način ostalo nedorečeno ovim zakonom. Tko ima pravo se prijaviti na taj natječaj, tko će biti, preko koga. Da li preko ministarstva ili ćemo ići na ovo kako ste vi rekli i koji su to osim subvencioniranja prijevoza, da li tu postoji negdje infrastruktura i da li postoji mogućnost da se za infrastrukturu dobiju novci i gdje tu stoji poboljšanje ekološke djelotvornosti. da ide iz Ravene pretpostavimo do Rijeke on bi trebao putovati onim dijelom Italije, pa Slovenije, pa se spustiti negdje na Hrvatsku pa za Mađarsku. Ali doći će u Hrvatsku brodom. I dalje će voziti po našim autocestama i ekološki vjerojatno zagađivati. Gdje je ta djelotvornost prepoznata u ovom zakonu to bi me zanimalo. Inače da, podržat ćemo ovaj prijedlog zakona u nadi da ćemo i na ovih par odgovora strateški dobiti na vrijeme i da će se kandidature koje su sada već istaknute da će u dobrom dijelu proći, da će biti dobro napravljene. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, gospođa zastupnica Marija Pejčinović Burić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pa sudjelovanje Hrvatske u tzv. programima zajednice je dio predpristupne strategije, jedna od zapravo značajnijih sastavnica predpristupne strategije. Jer ova vrsta potpore je namijenjena suradnji među državama članicama, ali i članicama kandidatima područjima zajedničkih politika. U ovom slučaju tu se radi o prijevozu, o transportu. Kad se govori o programu Marko Polo riječ je o suradnji u području prometa s naglaskom kao što je već rečeno na promociju korištenja ekološki prihvatljivijih vrsta teretnog prometa i to za projekte koji preusmjeravaju prijevoz tereta sa cestovnog na na željeznički promet ili promet u unutarnjim plovnim putevima i kratkim pomorskim linijama. Zašto se Europska komisija odlučila za ovakav program? Tzv. Bijela knjiga o prometu iz 2001. godine pokazala je kako bi cestovni prijevoz do 2010. godine porastao za 50% ukoliko se ne bi odmah poduzeli bitni koraci da se taj trend ne okrene prema drugim modalitetima prijevoza. Budući da je cestovni promet tereta u potpunosti ovisan o fosilnim gorivima to drugim riječima znači i da je cestovni prijevoz veliki izvor emisija CO2, a time i čimbenik globalnog zatopljenja. Budući da je Republika Hrvatska dobila mogućnost sudjelovati u programima zajednice u drugoj polovici financijskog razdoblja od 2000. do 2006. godine ona je u tom razdoblju odabrala 8 programa. Za novo razdoblje od 2007. do 2013. godine Vlada je usvojila listu programa za koje je Republika Hrvatska zainteresirana, a program Marko Polo jedan je od onih koji su ponovno na listi prioriteta. Naime, od 16 projekata koji su odabrani u ovom programu jedan je bio izravno vezan i uz Hrvatsku, a radi se o prijevozu, radilo se naime o prijevozu ukapljenog plina iz sjeverne Italije prema zemljama istočne i jugoistočne Europe pri čemu je u Zagrebu jedno od čvorišta za taj prijevoz. Što se tiče novog programa "Marco Polo on je financijski bitno izdašniji od svog prethodnika, dok je proširen i njegov zemljopisni obuhvat. Naime, za ovo sedmogodišnje razdoblje, na raspolaganju je ukupno 450 milijuna eura, a naš financijski doprinos za članstvo u programu biti će sufinanciran kao što je državni tajnik kazao sa 85% u ovom slučaju za novi program Marco Polo iz programa IPA. Zakon o potvrđivanju memoranduma za uključivanje Republike Hrvatske u program "Marco Polo predstavlja pravnu osnovu za uključivanje Hrvatske u ovaj program. Budući da se nalazimo na važnim kopnenim, vodenim, Jugoistočna Europa i morskim jadranskim koridorima, te da smo u području koje tim putevima povezuje dijelove ali i Europsku uniju sa zemljama regije za nas je bitno aktivno sudjelovati u ovom programu. Zbog svega navedenog, klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj program. Hvala. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Obzirom da kolega Vincelj nije bio ovdje kada ste ga prozvali, ja želim reći da će klub HNS-a apsolutno podržati ovaj prijedlog zakona, s tim da bi željeli dati nekoliko prijedloga, sugestija državnom tajniku za ubuduće. Naime, mnogi naši građani otvaraju web stranicu Sabora, otvore zakone, pročitaju obrazloženja tih zakona, pa i same zakone. Isti prigovor kao i maloprije. Naime, da nije bilo onoga što ste vi usmeno ovdje rekli i sada kolegica Pejčinović dopunila, ja bih vrlo malo znao kao saborski zastupnik. Kolega Denona je isto to potvrdio i on kao saborski zastupnik ne zna puno toga. Tko, kako, kada, koliko? Jednostavno ne znamo odgovoriti na pitanja naših građana koji nam postavljaju ta pitanja pa bi vas molili, dakle ili u sklopu obrazloženja zakona ili kao nekakav dodatni dopunski materijal, dobijemo i jedan pregled onoga što je bilo u okviru "Marco Polo I" i razlika mogućnosti. Ljudi se pitaju tko može biti, ne znam evo na primjer, potencijalni podnositelj? Kada? Što sve mora ispuniti? Ja osobno se pitam, obzirom da su sredstva ipak ograničena uvije, da li ćete vi ispred Vlade napraviti određenu listu prioriteta. Koji su to hrvatski prioriteti? Za koje projekte ćemo predložiti da, jasno dobiju zeleno svijetlo i tako dalje? To su zanimljive stvari, to su stvari koje jasno određuju budućnost prometa u našoj zemlji. Ja sam iz Primorsko-goranske županije, normalno da smo itekako zainteresirani za pomorski promet, za željeznički promet, a ja odgovore na žalost svojim građanima na ulicama Rijeke ne znam dati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Ja moram reći da sam napola zadovoljan, napola nezadovoljan. Zadovoljan sam što, evo ipak u relativno objektivnom vremenu imamo ovaj zakon na saborskim klupama. Nezadovoljan sam i dijelom zbog onoga što je kolega Dorić govorio, ali i zbog cijelog niza drugih razloga. Prije svega, mi smo imali "Marco Polo I", "Marco Polo I" smo kasnili u potpisivanju, pa smo onda potpisali, pa smo onda jednu godinu zaboravili staviti sredstva u državni proračun pa ga nismo mogli koristiti i danas u ovom trenutku mi ne znamo da li smo, koliko i tko i za koje svrhe iskoristio sredstva "Marca Pola I", da li smo vratili ta sredstva, nismo li vratili i koja su iskustva? Dakle, ja sam očekivao da će u prilogu ovog zakona biti što smo napravili sa "Marco Polo I" i da bi temeljem toga dobili uz ovaj zakon i jedan mali akcijski plan kako da "Marco Polo II" koji je puno opsežniji i puno izdašniji jer ima puno više novaca, da ga iskoristimo. Mi imamo ovdje dva problema. Jedan problem je mali poduzetnici u transportnom sustavu nemaju taj administrativni kapacitet da se javljaju na europske fondove i da povlače ova sredstva. Problem drugi, mi nemamo infrastrukturu da bi to mogli raditi. Prema tome, projekt, europski program "Marco Polo", da pojednostavimo priču, dakle sastoji se u tome da se dobija subvencija na ono koliko smanjite ispuštanje CO2 po kilometru po toni prevezene robe. Da bi to postigli, morate imati infrastrukturu, to nije dovoljno dakle da kupite novi kamion. Za to nećete dobiti subvenciju iz ovog programa. Ali ćete dobiti subvenciju primjerice ako ukrcate kamion na vlak. Mi smo napravili Spačvu, ja ne znam do ovog trenutka u kojoj fazi razvoja ili funkcioniranja je primjerice Spačva. Da li je Spačva napravila ono što smo od nje očekivali, dakle da kamione koji idu iz Bugarske, Turske, Srbije, ne znam gdje krcamo u Spačvi na vlak, vozimo ih na drugu stranu do, ne znam Maribora, Graza ne znam do kud i da smanjimo količinu ispuštanja CO2 u okolinu na području Republike Hrvatske. Mi nismo uveli vinjete, pa čisto sumnjam da se oni koji izbjegavaju autocestu i voze se lokalnim cestama uključujući Podravsku magistralu, krcaju na vlak da bi bili ekološki svjesni i da ne bi zagađivali okolinu u Republici Hrvatskoj. Ali možda da smo mi potaknuli naše poduzetnike da čine to i da smo im uz Spačvu rekli, ok, mi ćemo vam pomoći, naša agencija, naši servisi, naši, ne znam administrativni kapaciteti će vam pomoći da iskoristite "Marco Polo" provozeći robu kroz Hrvatsku sa rolom, možda bi bili oni konkurentniji pa bi mogli nuditi transportne usluge u Srbiji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Makedoniji, ne znam Turskoj, a ne da imamo obrnutu situaciju, da bar zbog toga što ne mogu biti konkurentni jer situacija na tamošnjim tržištima je puno nereguliranija, oni voze tu robu i gledajte što rade onda, kamioni iza kojih se teško voziti zato jer je jedan malo izdašniji oblak crnog dima, vozi se kroz Hrvatsku, izbjegava autocestu jer mu je skupo platiti cestarinu, vozi se lokalnim i županijskim cestama, za korištenje tih cesta ne plaća nikakvu naknadu i dođe u Sloveniju, u Sloveniji mora platit vinjetu. Ne može s tim kamionom ići kroz Austriju i krca se na rolu u Maribor. Ili se krca na rolu negdje odmah na početku Austrije. Mi imamo ovih dana po novinama se jako piše o tome kako poduzeće koje se u Hrvatskim željeznicama trebalo baviti upravo intermodelnim transportnim sustavom je futrao jako neke off shore kompanije. Ja sam mislio da kontra učinak toga će biti da imamo intermodalni transportni sustav u Hrvatskoj barem na Hrvatskim željeznicama. Mi nismo, mi smo ustvari uništili, ne mi nego Hrvatske željeznice su uništile tvornicu za proizvodnju specijalnih vagona u Čakovcu, umjesto da smo možda, država subvencionirala proizvodnju tih vagona, da bi poduzetnici mogli povlačiti sredstva iz "Marco Polo I", ne znamo kako ali iz "Marco Polo II" sasvim sigurno možemo i imamo dovoljno vremena. Dakle, nije dovoljno samo da se Hrvatska, Republika Hrvatska obveže da će sudjelovati u ovom lokativnom dijelu sredstava iz državnog proračuna što se tiče "Marca Pola II", jer to jer to nam ništa ne vrijedi ukoliko ne stvorimo pretpostavke da se ti fondovi iskoriste. Mi govorimo o nekim fondovima koji su došli u Hrvatsku kao što ne znam IPA ili ISPA, PHARE, CARDS itd. ali ovo su fondovi dakle koji su de facto ne ograničene veličine, ali koji se ne mogu iskoristiti decentralizirano, dakle kroz sustav unutar Hrvatske, nego se ide izravno na Bruxelles. I tu doista samo od nas ovisi koliko, od nas, mislim od od javne vlasti i od privatnih poduzetnika, ovisi koliko ćemo to iskoristiti. Prema tome, uz ovaj zakon uz stavku u proračunu koja prati taj zakon da bismo mogli uopće koristiti ta sredstava koja moramo udružiti sa sredstvima Europske unije ili rezervirati da se mogu povlačiti. Mi smo morali imati i stavku koja će raditi na ove dvije stvari, a to je dakle povećavanje administrativnog kapaciteta poduzetnika ili pružanja usluge poduzetnicima u tom segmentu administrativnog kapaciteta i stvaranje infrastrukture. Međutim ako ove godine nema investicije u Hrvatsku željeznicu, kako ćete očekivati da će Hrvatske željeznice nuditi uslugu prijevoza kamiona na vagonima. Ako ove godine nije u planu da se nabavi niti jedan takav vagon, kako ćete onda nuditi takvu uslugu. Ili kako ćete nuditi uslugu da još to sve povežete sa brodom ili sa nečim trećim, dakle nekom trećom mogućnošću koja će kontejnerskim terminalom itd. Mi osim "Spačve" za koju doista u javnosti nemamo pojma što se dogodilo koji su efekti "Spačve" nismo ništa napravili da bi razvili ekološki prihvatljivi transportni sustav. Mi nismo napravili niti jedno kontejnersko parkiralište, odnosno mogućnost da se istovaruju kontejneri bilo gdje drugdje. Čak što više bio je jedan prijedlog. Mi imamo u Koprivnici praktično gotovu građevinsku dozvolu iz ranih '80. tih godina, ali kada smo to, zadnje tri uprave Hrvatskih željeznica su dolazile u Koprivnicu i nudili smo im da napravimo taj intermodalni terminal u Koprivnici. Mi se nalazimo u srcu srednje Europe. I da ono što primjerice dolazi u Rijeku brodom, dolazi vlakom do Koprivnice, od Koprivnice se dalje vozi kamionom gdje god hoćemo. Mi imamo situaciju da to nismo napravili, imamo situaciju da nismo popravili prugu od Zagreba do Koprivnice, imamo situaciju da nismo popravili niti napravili drugi kolosijek pruge od Karlovca do Rijeke. I danas imamo situaciju autocestu puni profil do Rijeke, ali tu autocestu će kroz dvije, tri, četiri godine poderati kamioni koji će voziti silnu količinu tereta. Umjesto da tu silnu količinu tereta prebacimo na vlak, da poduzetnici povuku sredstava iz "Marca Pola" zbog toga što su to učinili i Hrvatska država ima tri koristi. Imamo očuvane autoceste koje mogu nama služiti u ono što bi trebala, a to je prije svega u turizam, imamo zaštićenu okolinu u Gorskom Kotaru, Podravini, Prigorju zato jer neće kamioni ispuštati CO2 imamo konkurentne poduzetnike zato što će dobiti subvenciju za prijevoz robe na tom putu. I onaj dodatni benefit imamo veću propusnu moć lučke Rijeke zato jer će pola ići ili puno toga ići željeznicom. Dakle, dobro je što danas razgovaramo o "Marcu Polu II". Ja ću glasati za njega. Međutim Vlada mora biti odgovorna u tome da ima i cijeli niz mjera koje će osigurati da se "Marco Polo II" iskoristi. Hvala. Replika gospodin zastupnik Ivan Hanžek. **Hanžek, Ivan (SDP)** Pa ju će pridružiti u nastavku zapravo izlaganja kolege i reći neke male ispravke. Ne ispravak krivog navoda ali u replici. Informiran sam ovih dana da se krenulo sa projektiranjem svođenja napona na pruzi Zagreb-Rijeka na jedan jedinstveni, to je možda dobar pokazatelj, bez obzira što je izvjesno da u ovoj godini neće biti zahvata. Međutim, želio bih naglasiti da zaista mi trebamo učiniti više i zbog toga mi iz Zagorja podržavamo mjere koje se odnose na modernizaciju željeznice, prvenstveno iz razloga jer smo granično područje. Činjenica da bi intermodelni prijevoz, da bi prijevoz kamiona željeznicom od "Spačve" sada govorim od istoka Hrvatske, prema sjeverozapadu, odnosno zapadu jer europskim granicama u ovom trenutku, nadam se u unutrašnjim granicama za kratko vrijeme, riješili prijevoz do graničnog prijelaza Macelj sa željezničkim vozilima. To podrazumijeva elektrifikaciju i modernizaciju pruge do Zaboka i zatim na potezu između Zaboka i Krapine projektirati ili predvidjeti mogućnost da se ukrcaju kamioni. Takvih inicijativa od privatnih poduzetnika ima. Ima inicijativa od strane ljudi koji se bave problemima željeznice i prijevoza. I mislim da zaista uz podrške ovom projektu i programu mislim da zajednički trebamo učiniti sve da što brže nadoknadimo taj zaostatak koji je evidentan u preuzimanju od strane željeznice transportnih usluga kamionskog prijevoza kroz teritorij Republike Hrvatske i zbog ekologije i zbog ekonomskih razloga. Hvala.

programski dokument, a to je Program ulaganja u investiciju i rekonstrukciju Hrvatskih željeznica. Taj je program obvezujući za Vladu i za Hrvatske željeznice. Mi smo tu vodili dvodnevnu raspravu o tome u prošlom sazivu Sabora. u tom dokumentu postoje obaveze i za 2008., i za 2009. i za 2010. Na žalost kao i brojni drugi dokumenti koje smo donosili što se tiče Hrvatskih željeznica ništa od onoga što je predviđeno u 2008. nije napravljeno i ništa ono što je predviđeno za 2009. neće biti napravljeno. nažalost evo mi tu raspravljamo, mi smo iz oporbe se ljutili što su rokovi pomaknuti za dvije godine ali čak niti tako …/Govornik se ne razumije./… rokovi nisu dovoljno dugačko odmaknuti ili odgođeni da bi bili dostatni dostatni hrvatskoj Vladi da ulaže u Hrvatske željeznice. Ovdje se vidi dakle kada dobijemo izvještaj o "Marcu Polu I" a i realizacija "Marca Pola II" će se vidjeti koliko je loše to što se u Hrvatske željeznice nije ulagalo jer nećemo sada moći koristiti ne mi nego poduzetnici sredstva iz "Marca Pola II" i nećemo moći osigurati našim poduzetnicima da budu konkurentni u transportnom sustavu jer će oni vjerojatno u svojim državama uspjeti povući sredstva iz "Marca Pola", oni su iz "Marca Pola I" a vjerojatno će i iz "Marca Pola II". **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni osvrt državni tajnik Branko Bačić. **Bačić, Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Evo, dati ću odgovore na određena pitanja koja su bila postavljena u samoj raspravi. bih dakle rekao da natječaj za uključivanje u program "Marco Polo II" Europska komisija putem Opće uprave za promet i da da su jasno hrvatski poduzetnici, hrvatski prijevoznici i svi oni koji se mogu uključiti u ovaj natječaj na određeni način u vezi vezi sa našim ministarstvom. No, da ne bi bilo zabune o tome kako Vlada odnosno resorno ministarstvo ne radi ništa u dijelu koji se odnosi na na pomoć hrvatskim prijevoznicima da se prijave na ovaj natječaj ja sam u svom uvodu rekao da je još prije tri godine u Rijeci uspostavljen referentni centar, promotivni centar za upravo uključivanje hrvatskih poduzetnika u program "Marco Polo I" odnosno program "Marco Polo i to upravo u skladu sa smjernicama Europske unije gdje smo u tom referentnom centru, u tom promotivnom centru u Rijeci "Sort Sea Shipping", dakle centar za "Sort sea Shipping" objedinili sve sudionike u prometu, dakle brodare, luke, lučke uprave, Hrvatske ceste, Hrvatske auto-ceste, Hrvatske željeznice, agente, špeditere. Dakle, svi oni koji koji participiraju u tom prometnom sustavu, prometnom lancu su uključeni upravo u taj promotivni centar u Rijeci koji funkcionira i koji upravo jest u ime našeg ministarstva odnosno Vlade odgovoran za pomoć hrvatskim privatnicima, hrvatskim poduzetnicima, potencijalnim korisnicima programa "Marco Polo" da se mogu kvalitetno pripremiti i javiti na natječaj. Točno je kao što je to u uvodu rečeno dakle da je značajno izdašniji program "Marco Polo II" u odnosu na "Marco Polo I" i da je negdje oko 450 milijuna eura na raspolaganju europskim konzorcijima koji nastupaju zajedno na natječaj kojega je raspisala Europska komisija 9. veljače. Treća stvar koju sam htio reći, nije točno upravo je obrnuto. Republika Hrvatska odnosno Vlada Republike Hrvatske radi itekako velike projekte u ovom trenutku i nabrojit ću ih koji idu za time da učine Hrvatsku europskim konkurentnim prometnim pravcem. Nema niti jedne važnije državne luke, luke, i u Dubrovniku, i u Splitu, i u Pločama, i u Zadru, i u Rijeci, i u Šibeniku u ovom trenutku su zavisi kako u kojoj luci u razvijanju projekti kojima se podiže konkurentnost hrvatskog pomorskog lučkog sustava. U Pločama se zajedno sa Svjetskom bankom i Europskom bankom provodi projekte integracije trgovine i transporta. U Dubrovniku se uređuje također luka Gruž i rekonstruira se luka Gruž. Vi znate da je Sabor u prošlom sazivu također donio odluku i potvrdio zakon kojim se ulazi u izgradnju nove luke Gaženica u Zadru, da će vrlo brzo na Sabor doći projekt modernizacije luke u Šibeniku, da se već od 2003. godine razvija projekt Rijeka …/Govornik se ne razumije./… za podizanje konkurentnosti luke Rijeka. u svim hrvatskim lukama se radi na tome da se grade u prvom redu novi terminali, gotovo u svim lukama kontejnerski terminali, pogotovo u Gaženici. U Zadru upravo se radi na projektu koji će moći uspostaviti kvalitetnu kvalitetnu tu pomorsku povezanost u dijelu koji se odnosi na "Ro-Ro" brodove. I kad spominje što u ovom trenutku radimo na uspostavi "Ro-Ro" veza sa istočnim Mediteranom ili sa susjednom državom, dakle s Italijom prilikom idućeg posjeta premijera Republike Hrvatske Turskoj upravo će se potpisati Memorandum o suradnji između Antalije turske luke i Zadra na uspostavi te prometne pomorske linije koja će se također moći uključiti u program "Marco Polo II". Kada govorimo o tome koji su, da li je netko zainteresiran, što smo napravili da bi se hrvatski prijevoznici uključili. Evo, želim reći da nekoliko projekata se priprema za uključivanje i ja se nadam da će se oni već uspjeti javiti u ovaj natječaj koji traje mjeseca, to je dakle mogućnost uspostave kontinentske linije između Modene, Ploča i Bara. S druge strane radi se na uspostavi "Ro-La" linije između Spačve i Salszburga kroz X. koridor željezničke linije i taj će se projekat, već sada je ja vjerujem u vrlo visokoj fazi da se može prijaviti na natječaj u "Marco Polo II". Ima još nekoliko projekata. Malo sam prije spomenuo uspostavu "Ro-Ro" linije između turskih luka i hrvatskih luka, dakle Rijeke i Zadra, Ploča Ploča i Split, mogućnost uspostave tog "Ro-Ro prometa kako bi se mogla podignuti konkurentnost tog pravca. Točno je da ne samo u pomorskom prometu nego se i u riječnom prometu također provode aktivnosti oko rehabilitacije plovnog puta rijeke Save koji je plovni put praktično gotovo u cijelosti paralelan sa X. koridorom i vi znate da je u tom smislu i osnovana Savska komisija koju čine četiri približne države, dakle Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovine i Srbija i da smo u ovom trenutku već u vrlo visokoj fazi ishođenja lokacijske dozvole. I ja se nadam da će kroz 2010. godinu odnosno najkasnije 2010. započeti sa rekonstrukcijom, rehabilitacijom plovnog puta rijeke Save koji će onda jasno omogućiti i biti jedan od potencijalnih projekata koji će omogućiti dakle uspostavu ekološki prihvatljivijeg i financijskih isplativijeg vida prometa u odnosu na cestovni pravac odnosno X. europski prometni cestovni koridor. Dakle, niz projekata i točno je da i kad je u pitanju željeznica da se u ovom trenutku radi rekonstrukcija X. koridora od Tovarnika do granice, do državne granice negdje oko četrdesetak, i to u najvećim djelom sredstvima europskih predpristupnih fondova kako bismo jasno na 10 koridoru …/Govornik se ne razumije./… konkurentnost hrvatskih željeznica, odnosno hrvatske željezničke infrastrukture. Radi se i ratifikacija i modernizacija na ostalom dijelu hrvatske željezničke mreže. Prema tome, ne stoji dakle da Republika Hrvatska kada je u pitanju podizanje prometne konkurentnosti Republike Hrvatske ne radi ili malo radi na podizanju konkurentnosti. Rekao sam prvenstveno i u pomorskom, rekao sam i u riječnom, naveo sam primjere i u željezničkom prometu gdje se u ovom trenutku provode ti projekti. A jasno dakle, da smo po nekakvoj strategiji razvoja, prometnoj strategiji Republike Hrvatske gro gro sredstava do sada ulagali u uspostavu i izgradnju i modernizaciju hrvatske cestovne infrastrukture, u prvom redu izgradnje autocesta a svakako i poboljšanjem i rekonstrukcijom državnih cesta. Prema tome, mislim da se kroz sve ove projekte se osigurava i povećava konkurentnost hrvatskih prometnih pravaca sa jedne strane a s druge strane svim sudionicima u prijevozu, u tom lancu, pružanja usluga od početka, dakle do kraja tog prometnog lanca vrši se i provodi se veliki broj investicija kako bi se omogućilo onda hrvatskim prijevoznicima da se uključe u Marco Polo II gdje se dakle, povećava ta ekološka djelotvornost prometnog sustava. Hvala. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. ne može nešto raditi, Vlada mora raditi ono što je usvojio ovaj Hrvatski sabor. A on je usvojio da na koridoru 5b kojeg ste evo prešutjeli u svojem izlaganju ne radi ništa. Osim i nabrojili ste neke druge stvari. Dakle, možda bi ispravak trebao biti da Hrvatska ima i kopno, da se Marco Polo odnosi i na prijevoz robe na kopnu. A možda ne bi bilo loše od jedna spoznaje da je nekada davno bilo panonsko more u panonskoj nizini i da bi možda mogli tamo nešto rekonstruirati. Zaključujem raspravu.